Можем проводити реєстрацію?

Отже, прошу приготуватися до реєстрації і прошу взяти участь в реєстрації. Прошу зареєструватися, колеги. Зареєстровано 365 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. хочу повідомити, що до мене надійшла заява-звернення від двох фракцій з проханням оголосити перерву в пленарному засіданні Верховної Ради України. Разом з тим, Радикальна партія і "Самопоміч" готові замінити перерву, передбачену Регламентом, виступом від трибуни. І я запрошую до виступу від двох фракцій голову Радикальної партії Олега Ляшко. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово! Шановні колеги депутати! Ми зранку по-доброму вас просили: розгляньте законопроекти, спрямовані на соціальний захист чорнобильців. Ви, на превеликий жаль, нас не почули. Один-єдиний законопроект винесли - і той жодного відношення до захисту чорнобильців не має. Натомість ключові, зокрема, законопроект 4442, за авторством депутатів Радикальної партії, про який знає кожний чорнобилець в Україні, що саме цей законопроект відновлює дію закону про державний захист, про соціальні гарантії героїв, які 32 роки тому ліквідовували Чорнобильську катастрофу. через чи відсутність совісті, чи через якісь інші причини, але ви втратили відчуття реальності. Ні один парламент не дозволяв собі нехтувати інтересами чорнобильців, зневажати їх, принижувати, і тим більше на передодні річниці катастрофи. Тому команда Радикальної партії ще раз наполегливо вимагаємо від вас поставити на розгляд законопроект 4442, який відновлює державні гарантії, соціальний захист чорнобильців, скасовує рішення уряду Азарова про ручне управління фінансами державного бюджету, спрямованими на соціальний захист чорнобильців. Поки це рішення не буде прийнято, поки парламент не розгляне законопроекти на захист чорнобильців, команда Радикальної партії прийняла рішення заблокувати парламентську трибуну. Я звертаюся до всіх небайдужих депутатів, до тих, хто переймається проблемами українців, до тих, кому болить доля людей в Україні, долучитись до нашої акції заблокувати парламентську трибуну, поки Верховна Рада не розгляне законопроекти, не відновить дію Закону "Про соціальний захист чорнобильців", не поверне нашим героїчним захисникам-чорнобильцям те, що їм належить: підтримку державну увагу, перерахунок пенсій, відновлення соціальних програм і медичних програм реабілітації чорнобильців. Багато областей України, мільйони людей постраждали від Чорнобильської катастрофи. Радикальна партія вимагає відновлення харчування за рахунок Державного бюджету дітям у школах, які знаходяться в зоні радіаційного забруднення. Радикальна партія вимагає перерахунку пенсій для чорнобильців, відновлення соціальних програм і медичних програм реабілітації цих людей. Ми закликаємо всіх небайдужих патріотичних депутатів парламенту, і в яких є совість, в яких є велике серце і в яких є відповідальність перед людьми, долучитися до акцій протесту, відстояти права чорнобильців. Отже, колеги, прошу заходити в зал. Я бачу, в залі мобілізація низька. І хочу вам повідомити, що до обіду ми розглядали блок ядерної політики та ядерної безпеки. Перед завершенням нашого ранкового засідання голова комітету звернувся з проханням перенести те єдине питання, яке залишилося, на наступне пленарне засідання. таким чином ми завершили розгляд блоку ядерної політики і ядерної безпеки. Наступний блок, який в нас стоїть на порядку денному наступний, це є блок екологічної політики. питань екологічної політики, це проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Теж хочу повідомити, що цей блок передбачає також і прийняття проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Цей блок має чотири питання. Два з них безпосередньо приурочені питанням чорнобильців, їхнього соціального захисту, а також державної політики щодо Чорнобильської АЕС. І тому, колеги, зараз я переходжу до першого закону, який стоїть в блоці питань екологічної політики, це проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (6624). Оскільки блок екологічний має чотири закони, щоб ми їх встигли розглянути, я виношу пропозицію комітету, щоб розглянути його за скороченою процедурою. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, прошу підтримати. За-66 Немає в залі волі до скороченої процедури. Тому ми переходимо до розгляду за повною процедурою проекту Закону 6624 про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. І я запрошую до доповіді спочатку представника Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Івана Рибака. Будь ласка, пане Іване. Шановні колеги, шановний Андрію Володимировичу, вашій увазі пропонується законопроект про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Метою прийняття законопроекту є затвердження єдиного документу щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року. Термін виконання першочергових заходів Загальнодержавної програми щодо зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему вичерпано. У зв'язку із недостатнім фінансуванням значну кількість запланованих заходів було було просто зупинено і не виконано у повному обсязі. Проект змін до Загальнодержавної програми розроблено з урахуванням термінів, що минули, поточного стану виконання робіт і планів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему до 1965 року, і бюджетного фінансування відповідно цієї діяльності до 2020 року. Як зазначено у фінансово-економічному обґрунтуванні до цього законопроекту, реалізація оновленої Загальнодержавної програми передбачатиме виділення з державного бюджету більше 4 мільярдів гривень на 2017-2018 роки для виконання заходів етапу остаточного зняття… закриття та консервації. Прийняття цього законопроекту забезпечить виконання положень статті 5 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї атомної електростанції на екологічно безпечну систему" та стане законодавчо визначеним підґрунтям для подальшого розроблення та реалізації комплексних заходів із зняття з експлуатації блоків Чорнобильської атомної електростанції, перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему. Головне науково-експертне управління в узагальнюючому висновку вважає, що за результатами розгляду в першому читанні проект може бути прийнятим за основу. Верховною Радою України у рекомендаціях парламентських слухань 2015-2016 років, що були присвячені питанням зони відчуження, неодноразово наголошувалось на необхідності внесення відповідних змін до Закону України про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та забезпечення сталого фінансування всіх заходів, які будуть здійснюватись відповідно на четвертому енергоблоці. Комітет звертає вашу увагу, шановні колеги, на необхідність достатнього фінансового забезпечення заходів загальнодержавної програми, оскільки брак коштів може призвести до відтермінування запланованих заходів, що потребуватиме подальшого збільшення фінансування, а також матиме негативний вплив на стан ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської атомної електростанції. значимим як ті… цей законопроект не є менш значимим, як ті законопроекти, які ми розглядали сьогодні в блоці енергетичної і ядерної безпеки. Шановні колеги, прошу вас підтримати даний законопроект. тому і Комітет з питань екологічної політики природокористування і подолання наслідків Чорнобильської катастрофи звертається до вас з проханням підтримати в першому читанні за основу. Дяку Дякую. Зараз запитання до доповідача. Три хвилини запитань до доповідача. Я прошу провести запис на запитання. Будь ласка.

я розумію, що питання, ті, які ви піднімаєте, і заради чого ви заблокували трибуну, я цілковито підтримаю. І також просив би внести ці питання все-таки в четвер, розгляд четверга, але інші питання, які сьогодні стоять в порядку денному також дуже важливі. Я би просив би вас все-таки включитися в роботу і підтримувати ті питання, які стоять в порядку денному. Тому що, дійсно, об'єкт "Укриття" нам потрібно і профінансувати, і зробити все для того, щоб працювало, а не знову ж таки пожинати якісь інші політичні моменти і дивіденди. Дякую.

Шановний пане Голово, я хочу звернути увагу, зараз в залі знаходиться менше ніж 150 депутатів. Для кого ми… Пане Крулько, якщо ви присядете, буду дуже вдячний вам. Дякую. Зараз в залі знаходиться майже 150 депутатів, трошечки менше. Але для кого ми устроюємо це шоу? Ми не можемо розглядати цей законопроект, ми його стовідсотково Більше того, я з великою повагою відношусь до вас, до своїх колег, які зараз знаходяться в залі. Але, чи можете ви звернутися зараз до голів фракцій, щоб вони запросили наших колег з вами до зали? Тому що інакше ми завалимо і цей законопроект, і наступні. А нам суспільство цього не простить. Дякую. Дякую. Отже, включіть мікрофон Івану Рибаку. Шановні колеги, ми не можемо сьогодні завалити цей законопроект. Я прошу, дійсно, тверезо підійти до цієї проблеми, яка є зараз в залі, і всіх повернутись до залу, аби прийняти позитивне рішення по цьому законопроекту. Цього законопроекту очікує Чорнобильська атомна електростанція. прийняття цього законопроекту, очікують наші партнери, донори, які допомагають будувати об'єкт "Укриття". Шановні колеги, підтримайте, будь ласка, цей законопроект. Дякую. Отже, зараз я прошу провести запис голів фракцій і груп для обговорення даного законопроекту. Я прошу провести запис, прошу представників фракцій і груп взяти участь в записі, будь ласка.

Від "Самопомочі" запрошується до слова Маркевич. Дякую. Маркевич, фракція "Самопоміч". Законопроект 6224 треба приймати, тому що без нього неможливо рухатись далі у напрямку гарантування екологічної безпеки, яку передбачає зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Але потрібно зауважити, що другий етап реалізації Загальнодержавної програми щодо остаточного зняття з консервації реакторних установок залишається не прописаним законодавчо. Однією з причин проблеми реалізації довгострокових державних програм є те, що важко прописувати такі програмі з урахуванням відсутності середньострокового планування бюджету. Наразі програми у річному бюджеті плануються частками, що значно гальмує їх реалізацію. Тому фракція "Самопоміч", по-перше, підтримує законопроект 6624 та наполягає на якнайшвидшому прийнятті законопроекту про середньострокове бюджетне планування. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Ляшко, будь ласка. Мені виступ, Олег Ляшко, Радикальна партія. Дякую, пане Голово, за можливість ще раз висловити свою позицію. Колеги, майте совість, от я дивлюся, багато хто з вас просто байдужий. Ви байдужі до нас, ви байдужі до того, що стоять ваші колеги і блокують трибуну, ну але ж ви не можете бути байдужими до українців, ви ж всі їм обіцяли, Олександр Абдуллін, і до тебе звертаюся. Всі обіцяли людям, коли йшли на вибори, захищати їхні права. Так давайте продемонструємо, що наші обіцянки не розходяться з нашими ділами. Законопроект 4442, який відновлює соціальний захист чорнобильців, державні гарантії для цих людей. Яка проблема? Пройшов комітет, готовий законопроект, давайте винесемо до залу і розглянемо його. Законопроект про відновлення державного фінансування харчування дітей в школах. Яка проблема його розглянути? Ви кажете, що тут є закони, спрямовані на соціальний захист чорнобильців зараз. Немає, ми уважно з ними всіма ознайомилися, немає тут законів, не обманюйте людей. Тому фракція Радикальної партії, колеги позафракційні, які підтримують, ми вимагаємо від вас співчуття до чорнобильців. Немає відповідальності, немає бажання бажання допомогти, то хоч поспівчувайте цим людям, які за копійчані пенсії ходять в аптеку і виходить з аптеки, не може ліки купити, бо нема грошей. Співчуття і справедливості, от чого вимагають мільйони людей. І ми відстоюємо тут їхні права, і ми від їхнього імені вам кажемо: справедливість, чесність і співчуття, чесне відношення до героїв, співчуття до тих, хто потребує допомоги, і справедливість до кожного українця, а не обман і несправедливість, яку ви сьогодні своїми діями породжуєте. Тому ми продовжуємо блокувати трибуну за справедливість, за правду і за чесність по відношенню до українців. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Рибак Іван. Будь ласка, пане Іване. 16:24:21 РИБАК І.П. Шановні колеги, я, як і моя фракція, однозначно підтримаємо всі законопроекти, які спрямовані на соціальний захист чорнобильців і людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І тому ми відповідально ставимося до кожного законопроекту, який розглядається у цьому залі, і однозначно будемо їх підтримувати. І пам'ятаємо, що в четвертому енергоблоці на даний момент знаходиться 150 тонн твердих радіоактивних відходів, з них близько 15 15 тонн відпрацьованого ядерного палива. Очевидно, для подальшого їхнього зберігання необхідно створити сховище. Науково-технічний супровід необхідно, щоб, дійсно, законсервувати ці відходи, така їхня кількість несе загрозу не тільки Україні, а й усьому цивілізованому людству. Положення даного законопроекту пропонують додаткові зміни для перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку на екологічно безпечну систему – це необхідна умова для збереження екологічного стану в Україні. Україна вже виконала низку завдань завдань по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, однак план дій перебуває у стадії незавершеній. Для цього необхідно якраз і прийняти зміни відповідно до відповідної державної програми. Шановні колеги, наша фракція буде однозначно підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякую вам. Від фракції є ще бажаючі виступити? Будь ласка, від "Батьківщини" Олександра Кужель. Включіть мікрофон, будь ласка з місця. Ми підтримуємо рішення парламенту про серйозний розгляд цих законопроектів, які сьогодні направлені на захист і забезпечення соціальної відповідальності держави за ту трагедію, яка сталася в Чорнобилі. На жаль, треба підтвердити, що сьогодні першим голосуванням законопроекту, який ми розпочали сьогоднішній день, всі фракції, замість "Батьківщини", лишили дітей, які живуть на території, пов'язаної з Чорнобилем, безкоштовного харчування в школі, прийняв закон у першому читанні, говорячи про те, що вони зроблять монетизацію. Ми знаємо, що всі пільги по чорнобильцям кожна фракція, яка голосує кожен год бюджет, підтримує зміни в "Перехідних положеннях", що не зміняє закон, ми призупинили дію сьогодні для чорнобильців отримання додаткових коштів для лікування. Нагадаю всім урядовцям, що при пенсії

зупинила дію цих статей, не може сьогодні претендувати на те, щоби ставити умови про покращання позицій чорнобильців. Закон не змінений, треба зупинити дію Перехідних положень бюджету. Дуже дякую. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" слово для виступу надається Юрію Павленкові. Будь ласка. Щодо даного законопроекту. Ну, зрозуміло, продовжується термін дії даної програми, збільшуються видатки на 3 мільярди. Але є ще одна дуже цікава і небезпечна на наш погляд зміна: в чинній загальнодержавній програмі говориться про завершення будівництва та введення в експлуатацію одного сховища ядерних відходів. Пропонується в даних змінах змінити не "одного сховища", а "сховища" в множині. Таким чином, ми вбачаємо в такій зміні небезпеку будівництва багатьох сховищ і перетворення цієї території не просто на могильник український, а на загальноєвропейський. І це, на наш погляд, не вирішує а може перетворити зону Чорнобильську на постійно діючу небезпеку для України і для жителів цієї території, цього регіону. І ще раз хочу наголосити, що, на жаль, немає в порядку денному, Андрій Володимирович, сьогодні практично жодного законопроекту, який направлений на вирішення соціальних проблем як ліквідаторів, так і людей, які проживають на територіях, уражених Чорнобильською бідою. Саме тому "Опозиційний блок" в черговий раз ми просимо включити до порядку денного в четвер і розглянути всі законопроекти, які направлені на відновлення пільг 14-15 років, вони будуть не пускати чиновників, депутатів, керівників, представників влади до пам'ятників чорнобильцям, тому що це наруга над пам'яттю тих, хто поклали своє життя, це наруга над героїчним вчинком і подвигом тих людей, які ціною свого життя захистили країну. А в День пам'яті, 26 квітня, всі підуть покладати квіти, не прийнявши при цьому жодного рішення для того, щоби покращити життя сьогодні ліквідаторів, яких залишається одиниці тих людей, які живуть зараз на територіях, які уражені Чорнобильською катастрофою. Натомість кожен день у них забирають все нові і нові пільги, обмежуючись інколи подачками, але зупинені всі програми соціальні на їх підтримку як місцеві, так і центральні. вимагаємо від Мінсоцполітики і уряду так само заявити свою позицію. Тут заступник міністра відмовчався, коли ми розглядали питання, направлені на соціальний захист чорнобильців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я розумію, цей законопроект ви не підтримуєте, так? Ні, так, зрозуміло. Колеги, всі фракції і групи виступили. Тепер переходимо до виступів від народних депутатів. І я прошу провести запис на виступи від народних депутатів. Прошу провести запис. Хто має бажання виступити і хто має намір виступити, прошу взяти участь в записі. Будь ласка, проводиться запис. Отже, я надаю слово для виступу від народних депутатів Мосійчуку Ігорю Володимировичу. Будь ласка, пане Ігорю. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Я хотів би звернутися до чиновників, чиновників, які не мають душі, в яких зачерствіле серце. Проїдьте, якщо доїдете, по дорогах, які ви побудували в країні, поремонтували. Поїдьте до моїх рідних на Зажур-гору поблизу Спасо-Преображенського Мгарського монастиря. Там алея, алея пам'яті чорнобильців, алея берізок, і кожна берізка в пам'ять про героїв, які померли, загинули під час ліквідації най більшої техногенної катастрофи людства – Чорнобильської. Поїдьте, походіть серед цих березок і вдумайтесь, що ви робите. Кожен рік їх все більше і більше. І наступного тижня їх знову висадять десятки в пам'ять про тих, хто пішов з цього життя за минулий рік. Роки минають. Четвертий рік як втік "Азіров" з країни, а ви так і не наважитесь на те, щоб скасувати прийнятий ними закон, який забрав у чорнобильців, у тих, хто врятував не тільки Україну і українців, а й цілу Європу і цілий світ від техногенної катастрофи, забрав пільги, забрав можливість на лікування, можливість на утримання дітей. Вже вдови чорнобильські є і цілі громадські організації є вдов чорнобильців, а ви дивитесь на цих людей, і ви не розумієте, що люди доведені до відчаю. Ось в перерві мені телефонували пожежники Чорнобиля і не просто дякували за підтримку, які, до речі, голодують зараз під Мінсоцполітики, а казали, що готові прийти під парламент, як колись в часи "Азірова", і не випускати звідси нікого з тих, у кого зачерствіло серце, зачерствіла душа, той, хто плює на тих, хто врятував країну, хто врятував українців, врятував світ. От ви зараз балакаєте, вас тут і 150 немає, це демонструє ваше відношення до українців, до чорнобильців. А ще одне, і найголовніше. Сьогодні ви відмовляєтесь захищати чорнобильців, а завтра, через 10 років, ви так само відмовите в соціальному захисті героям нинішньої національно-визвольної війни. Схаменіться і будьте людьми!

хто є зараз в залі, і всіх тих, хто є в кулуарах українського парламенту. Даний законопроект є достатньо важливим, адже від нього залежить те, чи буде добудований і знятий з експлуатації четвертий енергоблок атомної електростанції в Чорнобилі до 2020 року. Раніше загальнодержавна програма працювала, в якій зазначалось… діюча програма до 2017 року. Сьогодні нам необхідно затвердити збільшення видатків відповідно на програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та збільшити терміни, а саме до 2020 року. Такі проблеми виникли у зв'язку з курсовою різницею минулих періодів, і сьогодні цій ситуації необхідно терміново виправляти, бо часу у нас залишається все обмаль і обмаль. Я хочу звернутися до наших колег, які зараз блокують парламентську трибуну і нагадати їм, що, якщо вони стоять на захисті прав, свобод, здоров'я українського населення в першу чергу, то за цей законопроект необхідно голосувати зеленими кнопками на наших пультах. Адже від цього законопроекту залежить те, скільки грошей ми в майбутньому будемо витрачати на охорону здоров'я, якщо ми не знімемо з експлуатації Чорнобильську атомну електростанцію і не введемо в експлуатацію об'єкт "Укриття", і не створимо з нього екологічно безпечну систему.

Олег Валерійович, я звертаюся до вас, і хочу вам сказати, що я зараз, коли завершу виступ, я вийду і стану теж поруч із вами. І, повірте мені, не я один. Багато депутатів насправді в цій залі підтримує вас і вимагає внесення в порядок денний законопроекту 4442. І треба все зробити, щоб на четвер він дійсно з'явився тут, у сесійній залі. Це наше моральне зобов'язання перед тими людьми, які в свій час здійснили героїчний подвиг. І абсолютно все, що сьогодні було сказано, є справедливим. Ми в боргу перед чорнобильцями. І, шановні колеги, ми зараз говоримо про законопроект, який є складовою державної або мав би бути складовою загальнодержавної програми. Програми комплексної, програми серйозної, яка буде враховувати і питання соціального захисту громадян, і питання в тому числі територій, яке майбутнє територій, які були уражені. Сьогодні вже багато говорять про те, що станція і всі об'єкти, які знаходяться на її території – об'єкт "Укриття", майбутні об'єкти захоронення радіоактивних відходів – це вже чуть не туристична зона. І завтра туди будемо возити, як у звіринці якомусь, показувати місця, де колись був вибух, де проходили якісь, значить, там дії. Але насправді все набагато серйозніше. Тому що до цього часу медиками проводяться дослідження, і ще ніхто не довів, який кінцевий результат впливу навіть малих доз радіації на здоров'я нинішнього і майбутніх поколінь. Тому надзвичайно важливо і медичні програми, і програми підтримки сьогодні людей, які постраждали в плані чистих продуктів. І сьогодні коли говорили про харчування дітей, це теж дуже важлива тема, і їх здоров'я. Тому насправді я закликаю всіх зараз підтримати законопроект, який пов'язаний з об'єктом "Укриття". Ті кошти, які потрібно на його підтримку в належному стані, мається на увазі, на його дієздатність, вони мають бути під ретельним контролем. Тому що великі суми були виділені і на сам об'єкт "Укриття" і на ті міжнародні програми, які були реалізовані. Але сьогодні ми маємо підтримати ці програми, вони є екологічними, вони пов'язані з майбутньою безпекою і державною, і всіх територій. Тому я закликаю всіх підтримати голосуванням цей законопроект і у тому числі 4442 в четвер. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Олександру Кужель. Прошу. 16:39:44 КУЖЕЛЬ О.В. Дуже дякую. Хочу сказати, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати законопроект щодо Загальнодержавної програми… "Укриття". Але я би дуже хотіла, щоб Голова Верховної Ради дав доручення Національній аудиторській службі державній, Рахунковій палаті перевірити всі кошти за більше як 26 років, перерахування коштів на створення цього об'єкту і особисто тої іноземної допомоги, іноземних кредитів, які були туди направлені. Хочу нагадати, що це дуже важлива річ контролювати державні кошти, що, наприклад, після проведення аудиту "трансгазу" уже знятий керівник правління. По-друге, хочу нагадати всім героїчним народним депутатам, які хочуть прийняти нові законопроекти по захисту чорнобильців, не треба знищувати до основания ті пільги і ті преференції, які були прийняті колегами раніше. Можу сказати, що всі чорнобильці виграли Європейський суд щодо порушення їх прав в частині прийняття в "Перехідних положеннях" бюджету Закону про зупинку дії їх преференцій,

в черзі стоять всі чорнобильці і діти війни, які виграли європейські і українські суди на отримання коштів, про порушення державою Конституцію і законодавства. Ця черга сьогодні складає 350 років. І тому, я думаю, буде вірним і чесним, якщо ми виконаємо діючі закони, повернемо їм кошти і тоді будемо чесно дивитись і майбутнім поколінням, а вони будуть знати, що держава завжди відповідає за ту біду, яку вона приносить своєму населенню. А законопроект треба підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це був останній виступ від депутатів, і зараз будуть завершальні виступи від доповідача і співдоповідача. Для виступу доповідача я прошу включити мікрофон в ложі уряду, для виступу міністра екології. Прошу, пане міністре. Дякую, пані Оксана. Шановні народні депутати, до вашого розгляду пропонується проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, розроблений Міністерством екології та природних ресурсів. Строк виконання першочергових заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, запланованих на 2009-2012 роки згідно з Законом Законом України про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації, завершився у 2012 році. Для виконання нових заходів із зняття з експлуатації Чорнобильської станції та перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему необхідно продовжити строк дії цієї загальнодержавної програми та доповнити її новими заходами, які є актуальні саме на сьогодні. Перш за все мова іде про завершення та введення в експлуатацію будівництва нового безпечного конфайнмента, який станом на сьогоднішній день переміщений на проектну точку, і ведуться саме такі роботи. Друге - це розпочати роботи з консервації блоків № 1, № 2 і № 3. Ввести в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу і розпочати роботи з перевезення відпрацьованого палива з сховища мокрого типу в новий. Ввести в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів, промисловий комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами і розпочати роботу з переробки радіоактивних відходів, які накопичилися в період експлуатації та після аварії на Чорнобильській станції. На майданчику у Чорнобильській АЕС в 2018 році планується ввести в експлуатацію об'єкти, які будуються за кошти міжнародної технічної допомоги. Мова іде про безпечний конфайнмент та сховище відпрацьоване ядерного палива № 2, який в тому числі ці об'єкти повинні після введення в експлуатацію фінансуватися українською стороною згідно з тих зобов'язань, які ми взяли на себе. Метою прийняття законопроекту є затвердження єдиного документу, щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської станції та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування для цієї діяльності до 2020 року. Дякую. Напередодні дня вшанування пам'яті 26 квітня просив би вас підтримати цей законопроект і проголосувати його в першому читанні. Дякую. Дякую. Запрошую до заключного слова представника Комітету екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Рибака Івана. Шановні колеги! Іван Рибак, 202-й виборчий округ, Чернівецька область. Під час обговорення даного законопроекту була низка запитань, а що саме включає даний законопроект, до саме включається в Загальнодержавну програму. Відповідно, по зняттю з експлуатації Чорнобильської атомної атомної електростанції і перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему. Я би хотів зацитувати якраз ті основоположні речі, які закладені в даному законопроекті. зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації, а саме в послідовності: остаточне закриття, консервація, витримка, демонтаж. Уточнення заходів із забезпечення охорони від пожеж об'єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності та зі зняття з експлуатації, врегулювання та узгодження між собою термінології закінчення будівництва, прийняття прийняття в експлуатацію та введення в експлуатацію. І наш комітет якраз на цих всіх речах акцентував увагу. Шановні колеги, я прошу вас і нагадую, що над цим законопроектом наш комітет разом з урядом працював близько року і нам необхідно сьогодні позитивне рішення саме саме по цьому законопроекту, а саме прийняття за основу в першому читанні. Шановні колеги, давайте, щоб цю роботу ми разом з вами провели саме сьогодні, а не відкладали її знову, ще на один рік. Бо ми, на жаль, дуже мало в цій парламентській залі присвячуємо саме питанням екології, в тому числі Шановні колеги, закликаю всіх підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Отже, обговорення звершене, колеги. Я прошу запросити усіх народних депутатів в зал і прошу приготуватись до голосування. Отже, колеги, голови фракцій, я прошу запросити усіх депутатів в зал. Я прошу з урядових лож зайти в зал. І хочу вам теж повідомити, що в блоці питань, який був поданий Комітетом з питань екологічної політики, стоїть питання - це проект питання про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС). Якщо буде воля залу, ми зможемо після цього законопроекту відразу перейти до соціального законопроекту 6656. На Погоджувальній раді всі фракції, наголошую всі без виключення фракції, заявили про його підтримку і, я сподіваюся, ми зможемо його прийняти. Зараз цей законопроект, він стосується безпосередньо Чорнобильської АЕС і питання екології. І тому я дуже прошу всіх відповідально підійти до голосування, зайняти робочі місця.

Отже, прошу зайняти робочі місця, перейти з лож, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Даний законопроект пропонується за основу, і я б пропонував, що, можливо, вже за основу говорити про "Укриття" в однині, якщо були таке застереження від однієї з фракцій. І я пропоную з таким застереженням. Комітет, ви не заперечуєте? Не заперечуєте, щоб було не в множині "Укриття", щоб було в однині? Комітет підтримує, я це говорю для виступів від фракцій. І я прошу всіх підтримати за основу, і ми зможемо всі, які є застереження, до другого читання врахувати. Це питання і екології, і питання, щоб більше ніколи в Україні не повторилася катастрофа такого рівня. Тому давайте відповідально візьмемо участь у голосуванні. І я закликаю всіх підтримати проект Закону 6624 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. 8 голосів запросіть у зал. Я бачу, заходять депутати. Зараз я поставлю на повернення. І хочу наголосити, я під стенограму оголосив, де є Юрій Павленко, що в однині, не в множині, а "Укриття" буде в однині, враховуючи пропозицію вашої фракції. Тому давайте ми об'єднаємося і проголосуємо з таким формулюванням. Комітет не заперечує, комітет підтримує. Тому дуже прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, будь ласка, я врахував пропозицію, яка звучала під час обговорення. Дуже прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати відповідально. Будь ласка, заходіть і займайте робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему 6624) за повернення, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати усіх злагоджено і відповідально. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги, Прошу підтримати тільки за основу. Прошу підтримати усіх, голосуємо. Голосуємо. За-237 І я ставлю проект Закону 6624 за основу. Прошу всіх проголосувати, прошу підтримати, колеги, злагоджено і відповідально, голосуємо за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, За-236 Рішення прийняте. І, колеги, комітет попросив змінити послідовність законів і поставити наступним проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС). Цей законопроект в блоці екологічної політики 6656. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Всі фракції цей законопроект підтримали. Прошу голосувати. За-172 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблика Павла Володимировича. Будь ласка, пане Павло.

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстраційний номер 6656 27.06.2017 р.) (поданий народним депутатом України Литвином). Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 1 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Встановлюється, що особам, які постійно проживали або постійно працювали чи постійно навчалися на території, яка до 1 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років і внесені в категорії IV, також встановлюється причинний зв'язок, що вони отримали інвалідність, пов'язану із Чорнобильською катастрофою, і цим особам має видатися посвідчення особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи І категорії. Значна частина громадян, які дійсно проживали в цей момент на забруднених територіях, зараз хворіють і мають величезну кількість онкологічних захворювань, але вони і отримали уже висновки комісії відповідної про те, що... про те, що вони дійсно отримали своє захворювання в результаті опромінення, але вони, знову ж таки, не мають отримати... не можуть отримати статус потерпілого першої категорії завдяки тому, що Верховною Радою були відмінені відповідні положення. Тому пропонується цей законопроект все-таки прийняти за основу. Головне науково-експертне управління підтримує, Комітет з питань бюджету зазначає, що законопроект може, має вплив на показники бюджету, збільшує витрати державного та... 30 секунд дайте завершити, будь ласка. ДЗЮБЛИК П.В….зазначає, що законопроект, тобто збільшує витрати державного та місцевих бюджетів і має вводитися в дію, згідно із частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. Комітет з питань науки та освіти підтримує законопроект. Запобігання, протидії корупції: зазначений законопроект відповідає нормам. Мінсоцполітики підтримує зазначений законопроект. Комітет з питань екологічної політики також підтримує законопроект і пропонує його прийняти за основу. Ще 30 секунд завершити. від Чорнобильської катастрофи. Давайте своїми діями, тобто голосуванням підтвердимо що ми переймаємося проблемами наших чорнобильців. Дякую. колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту: два – за, два – проти. І я прошу більш такої тихої атмосфери в залі. Тому що абсолютно не чутно виступи колег народних депутатів. Прошу записатися.

вибачте, будь ласка. Від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін. Дорогі чорнобильці! Зараз розглядається абсолютно точковий законопроект, який нічого спільного з глибокою системною і всеосяжною реформою в цій сфері вашого соціального захисту не має. Я абсолютно підтримую ініціативу і дії Радикальної партії, хоча часто критикую їх, у боротьбі за права чорнобильців. У нас є рівно тиждень, цей важливий тиждень, щоб ми нарешті правильно розставили соціальні акценти в країні. Немає значення, скільки тих людей: 100, 200, 500, 1000 чи 100 тисяч чоловік. Держава тоді держава, і влада тоді влада, коли вона дбає за кожного громадянина який потрапив в біду, тим більше, якщо цей громадянин щитом, своїм життям захищав інтереси життя, здоров'я всієї Європи, усього світу. У розробленому законопроекті є одна надзвичайно традиційна новела, він буде проголосований у першому читанні, до нього немає абсолютно ніякого обґрунтування, і він не буде після роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції у другому читанні розглядатися цим парламентом цього скликання у цьому залі. Треба припинити ці маніпуляції, треба зайнятися системною фундаментальною реформою у цій сфері. Наш комітет запропонував конкретні шляхи, де взяти гроші, а чорнобильцям треба гроші. Нам не потрібні, їм не потрібні наші балачки. Їм потрібні гроші, пенсії, соціальний захист. Давайте збільшимо оподаткування, стягнення ЄСВ з надвеликих зарплат, з мільйонних зарплат "Нафтогазу", "Укрзалізниці", керівників державних підприємств і віддамо ці гроші простим українським людям, які ризикували своїм здоров'ям, які віддавали своє життя, захищаючи увесь світ від чорнобильської чуми. Це наш борг, і ми цей борг повинні віддати нашим українцям. Дякуємо. Будь ласка, Олег Ляшко. 17:00:42 ЛЯШКО О.В. Приємно, що нарешті парламент почав обговорювати проблеми чорнобильців. Ми дуже довго цього добивалися. Законопроект 4442, який повертає державні соціальні гарантії для чорнобильців, зареєстрований в парламенті більше року тому. І увесь цей час наша фракція добивалась, щоб він був розглянутий в залі. І весь час блокували його розгляд під тим приводом, що немає грошей, мовляв, на виконання Закону "Про соціальний захист чорнобильців" треба 12 мільярдів, а їх в Україні немає. На мільйонні зарплати прокурорам і суддям гроші є, на те, щоб займатись корупцією в нафтогазовій сфері, на митниці мільярдні контрабанди, на крадіжках масштабних під час ремонту доріг, на це гроші є. Натомість на медицину немає, на чорнобильців немає, на освіту немає, на працевлаштування молоді немає. Це неправильна політика. І команда Радикальної партії блокує цю трибуну для того, щоб змінить цю політику. Ми пропонуємо абсолютно чіткий план відновлення української економіки, щоб були гроші і на чорнобильців, і на дітей, і на пенсіонерів, і на малозабезпечених, і на житло для молоді, і на будівництво доріг, і на армію, і на оборону, і на безпеку, і на дипломатію. Для цього треба припинити побиратися по всьому світу. Треба припинити торгувати сировиною і робочою силою. Україна повинна стати інноваційною, модернізованою, сучасною державою. Індустріалізація, модернізація, енергозаощадження, нові робочі місця для українців, повернення людей додому із заробітків, тоді будуть гроші і на чорнобильців, і на всіх. Тому ми продовжуємо блокувати трибуну для того, щоб були прийняті закони в інтересах чорнобильців.

окрім того, що ви позбавили чорнобильців всіх мыслимых та немыслимых компенсацій, ви скасували четверту категорію чорнобильців, цим самим ви позбавили прав 1 мільйона 600 тисяч людей, які постраждали. Зараз ми з вами займаємося тим, що виправляємо помилки уряду та коаліції, тим, що ми просто втрачаємо час на вирішення тих питань, які ви самі створили, тих проблем, які ви самі створили в цьому залі. Тому "Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб ми комплексно розглянули питання захисту, компенсацій та гарантій держави для людей, які захистили в свій час весь світ та нашу країну. Ми підготували п'ять комплексних законопроектів. І ми звертаємося до головуючого, щоб у четвер комплексно розглянути всі законопроекти, які стосуються захисту чорнобильців, і комплексно вирішити це питання. Наприклад, якщо в 2014 році середня пенсія чорнобильця була 400 доларів, це приблизно було 3198 гривень, то на початок 2018 року вона становить 140 доларів, це 3 тисячі 800 гривень. Це середня пенсія. Тобто люди в 3,5 рази стали бідніше завдяки вашій політиці, не кажучи вже про те, на скільки зросли ціни на ліки, на скільки зросли ціни на комунальні послуги. А чорнобильці, чорнобильці-ліквідатори, ті, хто втратили своє здоров'я, всю цю пенсію витрачають на ліки. Тому ми наполягаємо на тому, щоб була зроблена індексація соціальних виплат та підняття пенсій пенсій і перегляд комплексного захисту людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Останній виступ, будь ласка, від "Самопомочі" Олег Березюк. Цей законопроект є маленьким кроком назустріч людям, які постраждали від колонізатора, втративши своє здоров'я, майно, і продовжують його втрачати. Ми питаємо один в одного, де взяти гроші? Гроші треба взяти в Генеральної прокуратури, в поліцейської держави, з Адміністрації Президента (мільярд гривень на функціонування невідомо за що). Гроші треба взяти з функціонування Закону про трансфертне ціноутворення і митниці. І ці гроші дати людям, які постраждали і далі страждають, а ми від них відмахуємося. Законопроект треба приймати тільки для того, щоб показати, що державі треба вірити, бо вона допомагає тим, хто потребує. До другого читання треба показати механізм монетизації та механізм виплат цих допомог і обов'язково джерел наповнення, які мають прийти беззастережно з держави, яка стає поліцейською. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Олегу. Я сподіваюся, що всі бажаючі виступити з цього законопроекту від фракцій мали таку можливість. Ще пан Шахов, народний депутат Шахов від "Волі народу". Будь ласка, пане Шахов, вам слово. Це останній виступ. Шановні колеги, залишилося інвалідів всього-на-всього 108 тисяч чорнобильців. Коли я був дитиною, мені було 10 років, труни з людьми їхали з Чорнобиля. Саме Луганщина, Донеччина віддала найкращих шахтарів на рятування цієї трагедії. Весь світ сьогодні повинен звернути на це увагу. І ми не маємо права сьогодні, жодного права не маємо не підтримати чорнобильців і дітей, яких ми сьогодні говорили, що не годують. Повинні підтримати кожен з нас. Подивіться на таможні, 220 тисяч тонн йде горіху, з них 100 мільйонів доларів куди втрачається. Сьогодні ідуть мінеральні добрива, 550 мільйонів доларів у тому році втратила держава. Немає грошей? Є гроші. Тому, шановні колеги, прошу підтримати чорнобильців. "Воля народу" буде підтримувати сьогодні повністю чорнобильців, які втратили своє здоров'я і втратили взагалі своє життя. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх народних депутатів запросити в зал. Прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займайте робочі місця. Колеги, хто в ложах, поверніться в зал.

Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) (номер 6656) за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати за основу. Голосуємо, колеги, підтримаємо чорнобильців! Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-255 Рішення прийняте. Переходимо до наступного проекту закону з блоку екологічної політики. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (6598). Хто підтримує розгляд його за скороченою процедурою, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Немає волі йти в скорочену процедуру. Тому ми йдемо за повною процедурою. І ми розглядаємо зараз проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 6598. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблика Павла Володимировича. Будь ласка, пане Павло. 17:11:09

доопрацьований, розглянутий Комітетом з питань екологічної політики, природокористуванням та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні 16 січня 2018 року. Історія виникнення цього законопроекту. Скажімо, велика кількість екологів, зоозахисників, ми вирішили створити комплексний законопроект, який би не точково розглянув питання захисту жорсткого поводження з тваринами, а розглянути ці всі питання в комплексі. кропіткої роботи близько трьох місяців було проведено не одне засідання робочих груп. В участі робочих груп брали представники як зоозахисників, так і мисливців, так і інших дотичних до цієї проблеми осіб. В результаті ми створили законопроект 6598. Що пропонується в цьому законопроекті? В законопроекті пропонується внести зміни до до Кодексу України про адміністративне правопорушення, до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про тваринний світ". Також пропонується внести зміни про захист тварин від жорстокого поводження, про мисливське господарство та полювання. Також пропонується внести зміни до Закону "Про Червону книгу України" та про Національну поліцію. В цьому законопроекті ми чітко передбачили порядок конфіскації тварин, над якими жорстоко поводяться. А, крім того, чітко прописано, хто має вилучати цих тварин, яким чином відбуватимуться судові дії, тобто повністю всі ці моменти прописані. А, крім того, що ми ще ввели як нове – це те, що можна буде створювати регіональний список тварин, на яких заборонене полювання. А, крім того, вносяться вносяться зміни і ми забороняємо використання борсуків на притравочних станціях. Далі, крім того всього, законом пропонується внести, підвищити кримінальну відповідальність і знову ж таки ввести адміністративну відповідальність. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловлює до змісту проекту зауваження. В загальному висновку зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що в проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань бюджету зазначає, що в разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно із законодавством. не підтримує поданий законопроект. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді України проект Закону до внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу (реєстраційний номер 6598) (від 10.11.2017 року) доопрацьований за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Окрім того, велика кількість громадських організацій висловили свою підтримку даному законопроекту. Благодійний фонд "Чотири лапи" на підтримку цього законопроекту в Євросоюзі зібрав більше 100 тисяч підписів. все-таки депутатам підтримати цей законопроект, важливий для всіх зоозахисників. Давайте, крім того, що ми переймаємося і чорнобильськими питаннями, все-таки звертати увагу і на братів наших менших. Дякую. Дякую вам. 3 хвилини на запитання до доповідача. Прошу провести запис.

Сергій Каплін, будь ласка. 17:16:21 КАПЛІН С.М. Шановний пане доповідачу, скажіть, будь ласка, ви впевнені в тому, що саме сьогодні і саме за таких обставин у Раді: блокування трибуни, підняття актуалізації питання щодо соціального захисту чорнобильців, - потрібно розглядати саме цей законопроект? Чи не звернулися б ви від вашого комітету щоб відкласти розгляд законопроектів, які стосуються, зокрема, піднятої теми і ми продовжили добиватися разом розгляду у парламенті закону, який реально, підкреслюю, реально, а не а не на деклараціях і словах захистить інтереси простих людей, які захищали українців і світ від чорнобильської чуми? Дякую. Шановний пане Сергію, я розумію шквал емоцій у нашому залі, але зрозумійте і позицію екологічного комітету. На жаль, цей законопроект виносився в порядок денний вже не перший раз, але знову ж таки жодного разу до нього не доходила черга. І взагалі всі законопроекти, на глибоке переконання, вони дуже важливі, які виносяться в зал, але просто деякі з наших колег роблять собі, здобувають політичні дивіденди, при тому всьому не голосуючи за ті ідеали, про які ми говоримо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рибак Іван Петрович, будь ласка, запрошується до запитання. 17:17:52 РИБАК І.П. Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Шановні колеги, ми однозначно всі разом будемо підтримувати законопроект 4442, як тільки він потрапить до залу, і маю надію, що цей законопроект в цьому залі ми будемо розглядати в четвер і одностайно всі ми підтримаємо. Адже всі ми стоїмо на засадах захисту якраз людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В той же час, розглядаючи законопроект 6598, ми повинні зважити й на те, що екологічних днів у нашому парламенті… екологічні дні відбуваються не так вже й часто. І тому сьогодні якраз Погоджувальна рада, формуючи порядок денний, внесла законопроект 6598 У цьому законопроекті закладена низка запитань, на які сьогодні наш парламент, український парламент, повинен дати відповіді. Це питання штрафних санкцій за жорстокі поводження з тваринами, це низка інших проблем… Будь ласка, 30 секунд завершити. РИБАК І.П. Це низка інших проблем, які піднімаються, жорстоко піднімаються якраз в українському суспільстві, серед екологів, серед захисників тварин щодо жорстокого поводження, щодо негуманного поводження якраз з тваринами. Тому, шановні колеги, я думаю, що тут питання до доповідача вже є лишніми, достатньо глибоко було розглянуто це питання якраз у доповіді доповідача. Давайте підтримаємо цей законопроект. Дякую. І заключне запитання. Кужель Олександра передає Івченкові. Включіть мікрофон Івченку. 17:19:42 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, ми підтримуємо, підтримуємо чорнобильців і підтримуємо всіх тих, хто постраждав безпосередньо від Чорнобильської катастрофи. Але хочу наголосити, відповідальність за те, що сьогодні відбувається з чорнобильцями, несуть всі ті фракції, які голосували за минулий бюджет і за цей бюджет, бо частково ці пільги чорнобильцям були скасовані саме минулого бюджету і частково були передані на органи місцевого самоврядування. В цьому році фактично вони всі скасовані, в тому числі і те, що відбувається з харчуванням цих дітей. Тобто фактично мають взяти відповідальність ті фракції, які голосували за бюджет. Це перше. Стосовно цього законопроекту, хочу наголосити, що змінами в Кримінально-процесуальний кодекс вводиться посилення адміністративної відповідальності, а також передбачається тимчасове вилучення тварин у власника, якщо є загроза життю тварини. Це плюс. Ще один плюс, що змінами в Кримінальний кодекс посилюється саме кримінальна … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 30 секунд. Я ще не давав 30 секунд. Будь ласка, 30 секунд. ІВЧЕНКО В.Є. … посилюється саме кримінальна відповідальність за поводження з тваринами, передбачається виключно позбавлення волі. За незаконне полювання, за рибальство передбачається додаткове покарання у вигляді конфіскації знарядь засобів полювання і всього здобутого. Я хочу сказати, комплексний законопроект, і ми маємо всі бути присутніми в залі, бо якщо ми провалимо, то ми провалимо досить важливі ті новшества, які вводяться щодо захисту тварин. Дякую. Дякую. Отже, запитання завершені, ми переходимо до виступів від фракцій. Прошу представників фракцій і груп провести запис для участі в обговоренні. Будь ласка.

Водночас, користуючись нагодою, хочу звернути увагу парламенту, українського суспільства, присутнього міністра екології на те, що відбувається в нас в охороні природного середовища, а саме браконьєрство, яке самі єгері і так звані рибінспектори заохочують. наприклад, є такий Сулинський природний заповідник на території Оржицького і Семенівського районів Полтавської області. Керівника цього заповідника, виконуючого обов'язки, двічі ловили з електровудкою під час незаконного вилову риби, і він досі працює виконуючим обов'язки. Пане міністр, прошу звернути на це окрему увагу. І, я переконаний, такий керівник не один. І взагалі для того, щоб припинити знищення української природи, необхідно ввести кримінальну відповідальність, саме кримінальну за вилов риби, за допомогою електровудок. Необхідно внести кримінальну відповідальність за відстріл червонокнижних тварин. Тому що ми дивимося по Фейсбуках: то рись вбили, то лося вбили, то ще щось вбили. Вони скоро повбивають все живе на території України. Окреме питання стосовно лісу. У нас ліс косять, особливо в наших Карпатах мов траву, косять, зрізають вивозять контрабандою під виглядом дрів, в обхід мораторію, якого добилася наша фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вивозять за кордон для того, щоб за кордоном виробляли з нашого лісу меблі, щоб податки ішли за кордон, щоб роботу мали за кордоном працівники, а не в Україні. Тому, захищаючи нашу природу, наші природні багатства, потрібно жорстокіше відноситися до тих, хто його порушує – природоохоронне законодавство. прямо кажучи, по-народному, саджати потрібно негідників, які вбивають рибу електровудками, що і мальки вимирають, і ікра стає непригодною, саджати браконьєрів, які вбивають червонокнижних тварин. І тих, хто український ліс заради власної наживи косить, наче косою траву. До кримінальної відповідальності негідників!

Дякую Віталію Сташуку за надане слово. Ще раз, шановні колеги, хотів би звернутися до всіх присутніх. Можливо, перестанемо блокувати трибуну хоча би на коротку мить, проголосуємо за законопроект 6598. Ви знаєте, ми багато говоримо про гуманне ставлення до дітей, до природи, і таким чином, я думаю, що коли ми введемо все-таки більш посилену відповідальність за жорстоке поводження до тварин, ми більш гуманізуємо наше суспільство і в подальшому все-таки буде набагато гуманніше і відношення не тільки до тварин, а й до навколишнього природного середовища. Тому буду закликати всіх знову ж таки підтримати даний законопроект. "Народний фронт" цілковито підтримує даний законопроект і буде голосувати "за". Дякую. Дякую. Будь ласка, від групи "Відродження" народний депутат Яценко. 17:26:48 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги! Дійсно, сьогодні Україна, на жаль, пасе задніх з приводу захисту тварин і взагалі природи. Дуже погано, що сьогодні у нас існує таке масове явище як, наприклад, догхантери, які сьогодні труять тварин. І дуже добре, що ми в цьому законі вписуємо окремі категорії, що саме підрозумівається під знущанням чи вбивством тварин, що забороняється. Тому, звичайно, проблема дуже велика і якраз ознака цивілізованого суспільства, коли ми захищаємо тварин і навіть, я б сказав так, на рівні людей. І це нормально. От подивіться, будь-які європейські країни, де взагалі нема безпритульних тварин, тому що вони всі, як-то казати, влаштовані і дуже таке гуманне ставлення суспільства, і навіть забирають їх із України, вже до цього дійшло. Тому, звичайно, ми будемо це підтримувати. Але я хотів ще звернутись ще до пана міністра екології, пана Семерака, щоб ми утворили робочу групу, щоб взагалі прийняти програми загальнодержавні по проблемах безпритульних тварин, які б включали в себе і обласний рівень, і місцевий рівень, там комунальні заклади, сьогодні ми мали фактично вирішення проблеми на рівні держави. Тому що, скільки б ми не змінювали законодавство, не посилювали його, то все одно залишається проблема цих тварин, і вони розмножуються, і ми мусимо шукати державне рішення, абсолютно різні гуманні підходи, як то стерилізація тварин, як то проведення відповідних благодійних акцій, але це все, будівництво притулків для тварин, має бути на рівні держави і на умовах співфінансування з місцевими органами влади. Тому я би вас дуже просив свою думку висловити перед голосуванням, щоб ми утворили робочу групу, залучили туди міжнародних експертів і підняли цей пласт проблем. Дякую за увагу. І, звичайно, група партія "Відродження" буде підтримувати цей важливий для нашої країни законопроект. Дякую.

це законопроект насамперед про цінності, мораль і про гроші. Про гроші і про мільйони грошей платників податків, які витрачаються сьогодні на варварські програми регулювання чисельності безпритульних тварин. Безпритульні тварини, з одного боку, потерпають від так званих догхантерів, але і не менше потерпають насамперед сьогодні від комунальних служб, і масштаб вбивств просто вражає. Ну, зокрема, я хочу навести приклад мого рідного Харкова, де в 2016 році вбито тисячі собак і котів, що складає приблизно 90 відсотків. І загалом водночас на знищення тварин за 8 років платниками податків Харкова, їхніх коштів витрачено близько 100 мільйонів гривень, і тенденція показує, що щороку ці видатки продовжують зростати. І замість того, аби впроваджувати гуманний метод регулювання чисельності безпритульних тварин, за допомогою стерилізації насамперед, ефективність якої доведено цивілізованими країнами, комунальники продовжують вбивати І їх мета не лише зменшити чисельність тварин, а отримувати насамперед бюджетне фінансування щорічно і безкінечно. І тому без заборони самої евтаназії вони будуть продовжувати вбивати за кошти платників податків. І цю криваву практику однозначно треба негайно припиняти. Допустимий метод регулювання чисельності тварин - це біостерелізація з подальшою вакцинацією та кліпсування. Але є і гарні приклади в нашій країні, про які варто сказати. Сьогодні найкраща ситуація з гуманним контролюванням чисельності безпритульних тварин саме завдяки громадськості склалася в місті Львові. Це перший в Україні центр адаптації тварин, коли безпритульних підбирають з вулиці, вакцинують, стерилізують та шукають нових господарів. І коштує це суттєво сьогодні для платників податків мешканців міста Львова, наприклад, в вісім раз менше, ніж це коштує аналогічно платникам подаків Харкова. Гуманізація суспільства, колеги, починається з гуманного ставлення до тварин. І досвід доводить, що межа між жорстокістю від окремої тварини до людини чи до людства загалом є дуже крихка. Користуючись нагодою, я хочу подякувати громадським активістам, громадським організаціям, зокрема Харкова, Києва і багатьох інших міст, завдяки яким і став можливим сьогодні законопроект, який ми розглядаємо. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати в першому читанні. Дякую.

саме підтримати редакцію законопроекту з урахуванням тих зауважень, які вніс і Президент України. І я хочу нагадати, що запропоновані зміни суттєво посилюють захист тварин від насилля та жорстокого поводження з ними. Зокрема, визначення жорстокого поводження виписується в цьому законопроект вперше надзвичайно широко і передбачає відсутність санкцій проти порушників, до 500 неоподаткованих мінімумів штрафу, конфіскація тварини для її захисту та навіть адміністративний арешт на 15 діб. Далі. Положення закону пропонують остаточно заборони в Україні діяльність притравочних станцій, на яких беззахисних великих тварин, таких як ведмеді, борсуки та інші, жорстоко вбивають для тренування з мисливськими собаками. Передбачається заборона та жебракування з тваринами, використання тварин для надання фотопослуг. Мінімізується жорстоке поводження з тваринами в цирку. Зокрема, забороняються номери з використанням вогню, дресирувальники не зможуть використовувати знаряддя на кшталт електрошокерів. Важливою умовою діяльності дельфінаріїв, зоопарків та цирків стане запровадження одного вихідного дня, щоб тварини могли відпочити. Важливим є також посилення захисту безпритульних та диких тварин. І єдиний механізм врегулювання чисельності стає біостерилізація та кліпсування, тобто зникають можливості для діяльності садистів та хантерів. Я хочу нагадати, що це надзвичайно важливо сьогодні для міст, як великих, так і малих, де ще велика кількість безпритульних, безгосподарських собак і стосовно них дійсно, надзвичайно жорстокі методи до цього часу вживаються комунальними службами. Я хочу підкреслити, що безперечно, наша держава має долучитись до когорти цивілізованих країн світу, де поважають і цінують живих істот. Мені, скажімо, надзвичайно приємно було спостерігати, що в останні місяці, коли навколо Верховної Ради відбувались громадські пікетування і представляли люди різні теми, починаючи від чорнобильців, різні інші громадські організації, у тому числі велика кількість тих, хто вимагав прийняття законопроекту, який врегулює гуманне цивілізоване ставлення саме до тварин. Тому, безперечно, я пропоную підтримати законопроект 6598. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію, шановний колего. І зараз до слова запрошується представник "Опозиційного блоку" народний депутат Долженков. ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую. Шановні колеги! Шановні громадяни України! Фракція "Опозиційний блок" підтримуватиме будь-яку законодавчу ініціативу, яка спрямована на захист тварин від жорсткого поводження, зокрема ми будемо підтримувати зазначену законодавчу ініціативу. Але при цьому хотілось би зупинитися на тих законопроектах, які ми зараз розглядаємо, які стосуються тематики захисту чорнобильців. Дуже багато блокуючих, дуже багато людей, які симпатизують їм, підходять до трибуни. Але принцип роботи зазначено Верховної Ради: по-перше, подивіться, скільки народних депутатів у залі, в принципі, їх майже немає. Де коаліція? По-друге, спочатку створюєте проблеми, а потім знаходите шляхи щодо вирішення значних проблем. Якщо хтось претендує на опозиційність, то при цьому необхідно приймати рішення під час голосування за державний бюджет, не тільки за державний бюджет, тому що голосування за державний бюджет це не тільки затвердження фінансового кошторису країни, а це деінде і позбавлення пільг для населення. По-друге, не потрібно підтримувати пенсійну реформу, якої ви також пільги позбавляєте. Не потрібно підтримувати медичну реформу, коли піклуєтесь про здоров'я громадян. А тут пільг позбавили громадян - і зараз один перед одним рвуть сорочку і говорять, як вони люблять український народ і як, де дістати гроші. А перед тим, як голосувати відповідні закони, перед тим, як голосувати кадрові закони, от тоді потрібно думати про громадян України. А що стосується проблематики чорнобильців, то хочу зазначити, що голосування за законопроект щодо продовження дії Державної програми щодо зняття з експлуатації атомної А чим ви займалися протягом цього часу? А що ви прийняли, окрім того, що позбавили відповідних пільг чорнобильців? Що ви зробили для того, щоб ввести в експлуатацію зазначений вже довгостраждалий об'єкт "Укриття"? А нічого. І тут зараз говорите один одному, як ви намагаєтесь і шляхом блокування, і шляхом вимагання ставити інші законопроекти, захистити захистити інтереси громадян. Дурити громадян не потрібно, я думаю, що вони і так все бачать. А натомість маємо в сухому залишку що: скасування пільг, відсутність будь-якої внятної державної політики щодо підтримки чорнобильців. І якось ми хочемо це замазати під соусом продовження державної програми щодо "Укриття". На жаль, жодного законопроекту, який був би спрямований на підвищення соціального забезпечення, соціального захисту чорнобильців, прийнято не було і нам потрібно це визнати, а не піаритись на цій темі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. І до слова запрошується від "Батьківщини" шановний колега, народний депутат Вадим Івченко. Прошу. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, мушу погодитись з тими, хто говорить про те, що ми робили три роки. Ви знаєте, що "Батьківщина" як опозиційна фракція - це я звертаюся до народу України, - ми не голосували три роки за бюджет. Три роки, де скасовувалися пільги. Три роки, де забиралися частково пільги на органи місцевого самоврядування. Три роки, де закривалося фінансування безпосередньо вищих технічних закладів. Три роки, де позбавлялися відповідно підтримка аграрного сектору, забирався спецрежим, забиралися податки з села. Все це було закладено в бюджет. А зараз ми стоїмо біля трибуни. А коли ми голосували за бюджет, про що ми з вами думали? "Батьківщина" не голосувала, я ще раз хочу сказати. Тому ми сьогодні теж підтримуємо ті тези, які говорять про повернення пільг чорнобильцям і про повернення пільг повернення пільг тим дітям, які харчуються в школах, особливо тим дітям, які проживають в Чорнобильській зоні. Щодо даного законопроекту. Мушу сказати, він є ґрунтовним, він є слушним. Проект не просто посилює ці санкції, а детально прописуються всі види такого поводження, що максимально унеможливлює ухилення від відповідальності та здатний надати тваринам реальний захист. Важливим є захист не лише безпритульних тварин, а також і домашніх тварин. Бо у нас трапляється так, що хазяїн або власник цієї тварини може робити з нею що завгодно. Проект передбачає не лише відповідальність власника, а також можливість забрати цю тварину. Слушним є посилення кримінальної відповідальності та встановлення покарання виключно у вигляді позбавлення волі. Бо, погодьтеся, жорстоке поводження з тваринами має найвищий рівень суспільної небезпеки. А це означає, що люди, які схильні до цього, можуть і вчиняти насильницькі дії. Хочу сказати, що розширюється визначення жорстокого поводження, визначення каліцтва, тілесного ушкодження тварини. Передбачається біостерилізація, вакцинація, кліпсування. Посилюються вимоги до умов розведення навіть сільськогосподарських тварин. Прописується заборона отруєння тварин, забороняється залишати домашню тварину без догляду. Колеги, змінами в закони про тваринний світ і змінами в закони про захист тварин від жорстокого поводження, а також Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу, ми робимо максимальним захист тварин. А також, скажімо, гармонізацію нашого законодавства з положеннями і угодами директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу. Ми дуже просимо сконсолідуватися. Ми дуже просимо, бо не часто стоять такі соціальні закони або закони по захисту тварин в сесійному залі. Сконсолідуватися, вийти і проголосувати, щоб нарешті це… Ви завершили ваш виступ. Шановні колеги, чи є потреба виступів від народних депутатів України? Є. Ми уточнюємо від президії: ми йдемо по Регламенту. Я прошу записатися від народних депутатів України на виступи. хвилин, 9 хвилин для обговорення законопроекту народними депутатами України. Будь ласка. Будь ласка, народний депутат Івченко, вам слово. Прошу.

"Батьківщина", як фракція, вона завжди, перед тим, як голосує, вивчає законопроекти і вивчає позицію певних верств населення, в тому числі і соціально не захищених. Тому ми наполягаємо на тому, що в я відповідальність безпосередньо стоїть на тих фракціях, які голосували за бюджет. На тих фракціях, які позбавили пільги, в тому числі і чорнобильців. На фракціях, які позбавили пільги людей, або переклали на місцеве самоврядування, які поступово знищують соціальну складову, з бюджету в бюджет. Тому ми підтримуємо все те, що зв'язано безпосередньо з підтримкою і поверненням захисту чорнобильців, і дітей, які харчуються, або дітей, які проживають на території Чорнобильської зони. Разом з тим, ще раз хочу сказати, що даний законопроект, він є важливим. І я б хотів, щоб ми з вами убрали всі протиріччя і проголосували за, дійсно, те, що сьогодні гармонізує наше законодавство, щоб ми раз і назавжди унеможливили власників цинічно робити робити якісь ушкодження своїм тваринам, в тому числі в домашніх. Посилили кримінальну відповідальність і безпосередньо зробили так, щоб відповідно поводження з тваринами було цивільним і каралося, якщо таке буде мати місце. Тому "Батьківщина" підтримує дані законопроекти і просить кожного все ж таки повернутися в русло законодавства, повернутися в те, щоб обмірковувати кожен законопроект, відповідальним перед голосуванням і, безпосередньо, голосувати за те, що сьогодні потребують, а), люди і що потребують ті, які дійсно нуждаються в нашому захисті. Дякую. Дякуємо, шановний пане Івченко. І зараз слово надається для виступу Олегу Ляшку 6 хвилин. Шановні колеги, 6 хвилин Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда блокує зараз парламентську трибуну для того, щоб відновити дію чорнобильських законів. Мені прикро, що сьогодні поряд зі мною тут, на парламентській трибуні, немає моєї шановної колеги Юлії Тимошенко, її взагалі немає сьогодні в парламентському залі, очевидно, у неї є важливіші питання аніж захист чорнобильців. Да, там колеги кричать репліку, із задоволенням я хотів би, щоб Юля відповіла на ті питання, які я зараз поставлю. Я хотів би, щоб ми захистили чорнобильців, але для цього повинні бути гроші, гроші в державному бюджеті. Я здогадуюся, чому немає зараз зі мною поряд на парламентській трибуні Юлії Тимошенко, я розповім чому. Ось рішення американського суду від 27 квітня 2017 року у справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 23 березня 2017 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 23 березня 2017 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 23 березня 2017 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Це оригінали рішень, кожен може ознайомитися з ними, зайшовши на сайт окружного суду міста Вашингтона, USA. Хто не знає англійської мови, я вам прочитаю переклад цього рішення американських судів. Є підозра, що кошти…. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… Шановні колеги, я перепрошую, від мене вимагають зараз фракція "Батьківщина", щоб я як головуюча звернулася до виступаючого. Я прошу мікрофон головуючого включити. Я прошу не кричати. Зараз, хвилиночку, як головуюча я… зараз, зараз… шановні колеги… зараз, зараз. Шановні колеги, Шановні колеги, я уважно слухаю, про що ви говорите. Ви говорите про гроші, фракція "Батьківщина" мені як головуючій говорить про Регламент, вимагаючи репліку. Я наголошую фракції "Батьківщина" як головуюча, що фракція не згадувалася, а згадувалася лідер, якої зараз немає. Вона була Вона була сьогодні цілий день. Але в той же час я як головуюча звертаюся до виступаючого з проханням дотримуватися регламенту. Зараз ми обговорюємо не закон про гроші, а Закон про тварин. І тому, будь ласка, ви або виступаєте по темі, або я змушена буду надати слово народному депутату Помазанову. ви закінчуйте на тему виступ, будь ласка. Шановний пане Олеже, я прошу вас повернутися до теми обговорюваного законопроекту. Ми обговорюємо законопроект про тварин. Після цього ви зможете під час іншого вашого виступу виступати на тему, яку ви вважаєте за потрібне. Будь ласка, я прошу дотримуватися Шановна пані віце-спікер, ми й виступаємо про тварин: тварин, які обкрадають українців, тварин, які сотні мільйонів доларів виводять за кордон в офшори, забираючи в чорнобильців, пенсіонерів, у молоді, у дітей, у старих і молодих; у тих тварин, які розвалили країну, прирекли її на бідність, на жебрацтво на мільйони українців, які заробляють по закордонах; у тих тварин, які відповідно до рішення американських судів у 1996 році вивели 250 мільйонів доларів на офшори кіпрських компаній. Якщо це не тварини, тоді скажіть, хто це. (Шум у залі) У 1996 році 250 мільйонів доларів вивезти на офшори за кордон, украсти в українців. Це справжні тварини, які позбавляють українців майбутнього. І я звертаюся до цих тварин, цих тварин, які вивели сотні мільйонів в офшори: верніть їх в Україну - і будуть гроші на чорнобильців, на дороги, на школи, на дитсадки, на лікарні, на робочі місця для українців, на армію і на оборону. І перестаньте бути тваринами, які забирають в українців не бачать перспективи в Україні через таких тварин, 55 відсотків молоді через таких офшорних тварин тікають за кордон, бо не бачать можливості реалізувати себе в рідній країні. Мільйони пенсіонерів через цих офшорних тварин, все життя пропрацювавши, отримують копійчані пенсії. Мільйони робітників, селян, бюджетників через цих тварин, які в 96-му виводили гроші сотнями мільйонів в офшори, не мають робити і зарплати в рідній країні. І через цих тварин виносять горшки за європейцями, бо це їхня єдина можливість прогодувати своїх дітей і свою сім'ю. І тому я звертаюсь до всіх цих тварин, які вкрали гроші, і встановлено це рішеннями американських судів, верніть гроші, припиніть обкрадати українців, припиніть їх обдурювати, припиніть використовувати Україну для власного збагачення. Припиніть дурити людей! Коли сотні мільйонів виводите в офшори за кордони, а людям брешете, от сюди, московські зозулі, приходите, як ви про них дбаєте. Найкращий захист українців – це бути чесними, це відновити економіку, це вернути вкрадені гроші, вернути людей із закордонів, а не обмінювати їх. І тому оце фарисейство, яке ми сьогодні спостерігаємо, коли нам розказують, як вони захищають… Тимошенко Юля, прийди сюди, стань зі мною до трибуни і захищай разом чорнобильців! Порошенко Петро, прийди сюди, стань біля трибуни і захищай разом чорнобильців! І всі ті, хто претендують… Я хочу нагадати взагалі-то колегам в сесійній залі, може, хтось втомився після довгої перерви, що ми обговорюємо законопроект, що стосується імплементації частини угоди, (я бачу підняті руки) Угоди про асоціацію. Це Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу). І навіть в тваринному та рослинному світі одне до одного так не відносяться. Виборча кампанія ще не почалася. Будь ласка. Зараз. Колеги, обговорення від народних депутатів завершене. Зараз я надам заключне слово для представника комітету. І, колеги, після цього ми перейдем до прийняття рішення. (Шум Колеги! Увага! Я дуже вас прошу, припиніть зараз емоції, є важливий законопроект. Зараз заключне слово - Дзюблик Павло Володимирович, 3 хвилини. І прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, через 3 хвилини ми перейдем до прийняття рішення. Будь ласка, Павло Володимирович. знаєте, сумно спостерігати за тим, коли багатоденна робота і велика кількість активістів і громадських організацій долучалися до цього законопроекту і підтримується закордонними громадськими організаціями, які підтримують і захищають тварин, сумно дивитися, як просто цей законопроект, ну, скажемо, ми зробили так, як завжди. Велике прохання до головуючого поставити на рейтингове голосування і, можливо, перенести все-таки голосування за цей законопроект на четвер, тому що ми сьогодні просто його завалимо, оскільки депутатів в залі немає присутніх. Просто, ну, дійсно, величезна, кропітка робота, і, скажемо, ми йог зараз просто похоронимо - і на тому все завершиться. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому я прошу запросити депутатів в зал бо депутати мають бути на робочому місці. І тому кожен має змогу, і має шанс запросити депутатів в зал для прийняття рішення. І я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Ми переходимо до прийняття рішення по даному закону.

я прошу, колеги, ми переходимо до голосування. Якщо я зараз не поставлю голосування, у нас дуже буде банальна річ. Завтра зранку ми все одно не будемо мати голосів, і тому голоси можна тільки сьогодні зібрати. Тому у вас є шанс передзвонити, у вас є шанс запросити депутатів в зал, щоб законопроект був проголосований. Я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення.

Отже, колеги, зараз я прошу зайти в зал. Як мені повідомила Перший заступник Голови Верховної Ради України, вона обіцяла для виступу одну хвилину для "Батьківщини". Якщо це було обіцяно, це буде виконано.

Шановні колеги! Шановні радіо і телеслухачі! Коли ця тварина, яка сьогодні зранку згадувала Гітлера, яка сьогодні зранку згадала особу, на совісті якої мільйони спаплюжених життів в концтаборах. Коли українці, які знищувались режимом Гітлера, цією твариною згадуються як приклад для того, щоб далі робити, як він, я думаю, у нас немає більше жодної хвилину сумніву, хто може стояти поруч з такою твариною. Я думаю, що сьогодні нам всім зрозуміло, що в той момент, коли тільки ми взяли слово для того, щоб чітко спотворити ту інформацію, яка сьогодні була названа як нібито рішення якихось судів,

І переходимо до голосування. українських виборців з проханням вибачити всіх нас за те, що в цей день ми демонструємо не зовсім парламентську поведінку і парламентську лексику і звернутися до колег, будь ласка, давайте ми проголосуємо цей важливий законопроект ,який зараз обговорюється. Дуже дякую вам. І я дуже сподіваюся, що попри те, що вибори ще не почалися ми будемо ставитися один до одного з повагою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (номер 6598) за пропозицією комітету за основу. І я прошу всіх, незважаючи на політичні суперечки, які відбулись тут, підтримати даний законопроект, якого довго чекали і комітет, який запропонував його сьогодні розглянути, і громадські активісти. Колеги, давайте спільно і злагоджено підтримаємо за основу, всі правки ми зможемо внести між першим і другим читанням. Я прошу проголосувати, колеги, я прошу усіх підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Очевидно, не всі встигли підійти. Будь ласка, зайдіть в зал… По фракціям покажіть.

Зараз я поставлю на повернення. Усі фракції, наголошую, усі без виключення фракції підтримують законопроект. Нам просто треба змобілізуватись. Я прошу всіх запросити в зал і прошу всіх зайняти робочі місця під час голосування. Колеги, займіть робочі місця, я вас прошу. Зараз я поставлю пропозицію повернутися до розгляду. Не виходіть із залу, хлопці, не виходіть із залу, прошу, одна хвилинка. Це ж довга робота комітету і людей. Давайте підтримаємо їх. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу). Колеги, я прошу всіх зараз злагоджено підтримати повернення… Дівчата, я вас прошу. Колеги народні депутати, займіть робочі місця. Кожен голос має значення зараз. Прошу проголосувати і прошу підтримати повернення. Я прошу Олю і Олю повернутися на місця і проголосувати. Прошу голосувати і прошу підтримати повернення. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

я ще раз поставлю, але не зорієнтувались, не зорієнтувались і, я бачу, дехто утримався. Колеги, зайдіть в зал, займіть робочі місця, не виходьте з залу. Будь ласка. Я поставлю ще раз на повернення. Це буде несправедливим, якщо важливе питання стане просто заручником наших суперечок. Будь ласка, голови фракцій, проаналізуйте, подивіться кого нема в залі, щоб усі зайняли робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. Я поставлю ще раз повернення. Я прошу максимально змобілізуватись. Зараз не ходіть по залу, а займіть робочі місця. Отже, приготуйтесь до голосування. я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 6598 щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу. І я прошу проголосувати, і прошу всіх відповідально підтримати. Колеги, уважно, кожен голос. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Два голоси. Третій, заключний раз я поставлю. Два голоси. Я бачу, що не встиг. І я прошу, колеги, подивіться кого нема, запросіть в зал. Не ходіть по залу під час голосування, займіть робочі місця, уважно приготуйтеся до голосування. Отже, колеги, зараз ми приймемо рішення, займіть робочі місця, я ще раз прошу переконливо, займіть робочі місця. Отже, колеги, всі зайняли робочі місця, всі на місці. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону (6598) щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС. Колеги, уважно, кожен голос, на всю Україну, дивляться на вас, кожен голос має вагу. Я ще раз звертаюся до наших колег. Віка, Марія, карточки на місці? Так. Тоді голосуємо, колеги, за повернення до 6598. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо. Колеги, уважно кожен голос, прошу підтримати.

Колеги, один голос, я ще раз поставлю. поставлю. Колеги, Іра, прошу повернутися на місце. Отже, колеги, прошу, один голос, один голос! Я прошу змобілізуватися. Женя, сьомий, прошу підтримати. Прошу проголосувати за повернення до 6598. Голосуємо, кожний голос, нам бракувало одного голосу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

наступну пропозицію: у комітет на доопрацювання. Колеги, в залі є голоси, я прошу, залишилось 30 секунд. Я ставлю пропозицію проект Закону 6598 у комітет на повторне перше читання на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу усіх підтримати, колеги. 18:04:57 За-222 Наступна: суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте, щоб ми не втратили законопроект. Колеги, заключне голосування, прошу підтримати. Колеги, це Угода про асоціацію, я прошу підтримати, не виходьте з залу, 10 секунд, остання пропозиція по Регламенту. Проект Закону 6598 автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, інакше він буде відхилений. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо! Прошу підтримати. За-229 Рішення прийнято, проект Закону 6598 направляється суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Таким чином, колеги, ми розглянули більшість законів екологічного блоку. На жаль, не всі з них знайшли підтримку в залі. вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Разом з тим, прошу голів фракцій підійти до мене для підписання Постанови щодо звернення до Вселенського патріарха з приводу Української Помісної православної Церкви. Голови фракцій, хто хоче підписати дане звернення, прошу зараз підійти, і ми зможемо його підписати. Дякую вам. Вечірнє засідання завершене. Дякую Дякую